Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. дами и господа, преминаваме към предвидената за 9,00 ч. в петък точка от нашата програма:

по проекта за решение се състояха в пленарния ден в сряда. Същите бяха пряко излъчвани по Националната телевизия и Българското национално радио.

Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание „Проект РЕШЕНИЕ за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България

Гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването.” Моля, гласувайте.

председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги!

внесен от колегите отляво. Бих приел такъв вот от всички останали партии, но не точно от тези две партии. две партии. Този вот беше израз на една политическа немощ, с която вие искате да покажете, че все още сте живи, все още съществувате,

управляващата партия, не само към кабинета, а към всички граждани, лицемерие, дължащо се на това, че в продължение на двадесет години

българските лекари бяха принудени да напускат страната, положение, при което по всички статистики българските граждани се оказват най-болните, най-застаряващите и с най-висока смъртност от целия Европейския съюз положение, в което в немощта си да изкарате мотиви, госпожа Манолова стигна дотам да обвинява, едва ли не че правителството на ГЕРБ е правило обществени поръчки за закупуването на апаратура.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Бяхме свидетели как чрез този вот опозицията се опитва да ни прехвърли своите политически грехове в областта на здравеопазването. Хрониката на този предизвестен вот започна с дълги умувания и договорки между бившите коалиционни партньори, продължи в политически упражнения, вицове, изопачени изказвания, уж пълни с разкрития в булеварден привкус и завърши щастливо за ловците на автографи.

Всъщност въпреки че системно подценявате нашата политическа прозорливост, на нас, депутатите от ГЕРБ, и на хората стана ясно, че не грижата за пациентите и лекарите ви подтикна към искането на вот, а намерението да туширате вътрешнополитическите си противоречия, вътрешнопартийните недоразумения и да напомните на електората за себе си. Да, здравеопазването е в криза и тя е не само финансова, но и в кадровото обезпечаване, материално-техническата база, ефективността и качеството, защото е допуснато решенията на проблемите да се отлагат за бъдещи периоди, понеже са оценявани като непопулярни. Ние, осъзнавайки сериозността на ситуацията, предлагаме възможности за промяна. И защото нашият политически хоризонт се простира по-далеч от следващия партиен конгрес, ние инвестирахме в бъдещето на нацията, като заложихме в последния рамков договор, който се подписва за първи път от три години насам, като приоритет детското здравеопазване. Дами и господа от опозицията, вече изминаха петнадесет месеца от изборите и е време да осъзнаете реалността. По волята на българския народ страната се управлява от Политическа партия ГЕРБ.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Станах, не защото трябва да кажа защо моят вот е отрицателен. Станах по две много важни и съществени причини – защото за пръв път откакто ГЕРБ е в управление, БСП се сгъна. Ама се сгъна, защо? При дебатите те не очакваха такъв политически десант от колегите и толкова вещо и грамотно говорене по темата здравеопазване. Второ, за да поздравя колегите от „Атака” и министрите, които нито за секунда – всички камери го доказаха, дойдоха усмихнати и още по-усмихнати ще си отидат. Затова, защото колегите от „Атака” доказаха своята лоялност и вярата, че ГЕРБ наистина ще направи политики. Политики, които значат две неща – че пътят е да направиш качествено здравеопазване и да обърнеш пирамидата на БСП, да бъде към пациента. Аз зная, че вие желаехте две неща. По пътя към истината има две грешки и те са: можеш да не го извървиш до края, можеш въобще да не тръгнеш по него. Вие направихте и двете. Нашият избор е различен.

Моля камерите и микрофоните да бъдат изключени. Приключихме с точката. Личното обяснение е процедура, която е извън обсъждане на точката. Сега имате думата, госпожо Манолова. МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми дами и господа от мнозинството, наречени безделници! С огромно съжаление не само ние, вносителите на този вот, но и българските граждани току-що се убедиха, че циркът в мнозинството продължава. Можеше поне изказващите се да структурират и да научат своите изказвания вместо да говорят от трибуната като скороговорки заучени фрази.

че благодарение на пациентските организации, на медиите и на опозицията беше стопирана една колосална далавера с европейски пари за 147 млн. лв.

защото се отпуснаха пари за здравеопазването и защото, надяваме се, ще нанесете корекции в политиката, която водите в тази сфера, макар че това, което чухме в тази зала, и това, което чуха българските граждани, не дават основание за това. КРАСИМИР

Подсказват ми, че не е чут доклада на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Моля председателят на комисията господин Димитров да ни запознае със съдържанието на доклада. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции № 002-01-63, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 8 септември 2010 г., Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. На заседанието присъстваха от Министерството на финансите Милена Бойкова – директор на Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”,

и Атанас Иванов – експерт в отдел „Надзорни регулации и управление на риска”, от Асоциацията на търговските банки – Ирина Марцева и Диана Андонова, от Комисията за защита на потребителите – Ирена Черчеланова, от електронното издание „Моите пари” – Деян Василев и Десислава Николова. Законопроектът беше представен от госпожа Милена Бойкова. Със законопроекта се въвеждат основните изисквания на Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (Директива 2009/111/ЕО), чиято цел е да се повиши ефективността на надзора и да се подобри сътрудничеството между компетентните органи в отделните държави членки, които упражняват надзор върху банките. Това се отнася особено по отношение на онези от тях, които извършват дейност в няколко държави членки, както и на банкови групи или финансови холдинги, включващи дружества със седалища в различни държави членки. В условия на финансова криза се изостря необходимостта от по-добра координация между компетентните органи с цел осигуряване на цялата необходима информация при осъществяване на възложените им функции и за запазване на финансовата стабилност в отделните държави. Проектът въвежда изискване за вземане на съвместни решения между компетентните органи при определяне адекватността на консолидирания собствен капитал. Определят се детайлно условията и сроковете за вземане на такива решения; редът, по който се вземат; механизмите за действие в случаите, когато не може да бъде постигнато съгласие между компетентните органи. Предвижда се и създаването на надзорни колегии, чиято основна задача е да осигурят подходяща организация за обмен на информация и координация на действията на отделните компетентни органи при упражняването на текущия надзор и при възникване на извънредни ситуации. Също така се предвижда колегите да съдействат за ефективното разпределение на правомощията между компетентните органи, да предотвратят дублирането на надзорни изисквания и да осигуряват по-добро взаимодействие между органите. Законопроектът урежда подробно случаите, при които Българската народна банка трябва да създаде надзорна колегия и случаите, в които тя участва в такава колегия, създадена от друг компетентен орган, както и нейните права и задължения във връзка с ръководството или участието й в надзорни колегии. цел подобряване на сътрудничеството между компетентните органи на приемащата и изпращащата държава се предвижда възможност за определяне на даден клон, чрез който дадена банка осъществява дейност в държава, различна от държавата, в която е лицензирана, за значим. Целта е да се създаде възможност на компетентния орган на приемащата държава да получи достъп до цялата необходима информация за банката или банковата група, към които принадлежи клонът, и която би могла да има съществено значение при упражняването на надзорните функции на този орган. проекта са определени изчерпателно критериите и редът за определяне на даден клон като значим и конкретните правомощия на компетентните органи на приемащата и изпращащата държава при сътрудничеството и обмена на информация. С измененията в проекта се предвижда Българската народна банка като орган, който осъществява надзор върху банките в страната, да отчита потенциалното въздействие на своите решения върху финансовата стабилност на другите държави членки, в които съответните банки осъществяват дейност. Изискването подчертава потенциалното въздействие, което могат да имат актовете на надзорния орган в другите държави членки, за което сътрудничеството между отделните компетентни органи се явява от ключово значение. Също така проектът дава правна основа на участието на Българската народна банка в Комитета на европейските банкови надзорни органи и спазването на неговите насоки в местната банкова система. Наред с транспонирането на разпоредби от Директива 2009/111/ЕО в закона, се правят изменения и допълнения, продиктувани от натрупаната практика и насочени към усъвършенстване на заложените механизми. С оглед привеждане в по-пълно съответствие с Приложение 1 на Директива 2006/48/ЕО, се изменя обхватът на дейността по придобиване на вземания, извършвана от банките и финансовите институции. Допълва се режимът на издаваните от Българската като се извеждат на законово ниво принципните разпоредби относно специфичните условия за преобразуване на банки. Подобрява се законовата уредба за защита на правата на банковите клиенти чрез въвеждане на изрично задължение за банката да уведомява депозанта (съответно кредитополучателя) при промяна на лихвите (а при кредитите и при промяна на общите разходи), засягаща интереса на клиента. В съответствие с Препоръка 2009/384/ЕО на Европейската комисия от 30 април 2009 г. се поставя законовата основа за въвеждане на изисквания по отношение на политиките по възнагражденията, които провеждат банките, регламентират се основните принципи на тяхното изграждане и се създава законова делегация за по-детайлна уредба в Предвижда се законът да влезе в сила от 31 декември 2010 г. Във връзка с тази разпоредба България като държава членка следва да изготви съответните актове за въвеждане на изискванията на тези европейски директиви в националното ни законодателство в срок до 31 октомври 2010 г. Госпожа Нели Кордовска от Българска народна банка изрази съгласие с необходимостта да се приспособи нашето законодателство, по-специално Законът за кредитните институции, с измененията в европейските капиталови директиви. Тя отбеляза, че се цели именно подобряване на дейността на кредитните институции, както и капиталовата им адекватност. Народният представител Петър Димитров постави въпрос относно § 8 и 9 от законопроекта и в частност – в какво по-специално се изразява защитата на потребителите. В тази връзка народният представител Диан Червенкондев попита: как смятат от Комисията за защита на потребителите да изпълняват контролните си функции във връзка с § 9? След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 17, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, внесен от Министерския съвет.” обсъждания законопроект? Има ли, колеги? Не виждам. Няма желаещи за дебат. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Моля да гласуваме.

председателят на комисията госпожа Десислава Танева. Търси се господин Емил Димитров, който беше в залата, но в момента не е тук.

„ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от народните представители Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов Иван Иванов на 21 юли 2010г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 29 септември 2010г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62,

господин Юлиян Русев – директор на дирекция “Лов и опазване на горите и дивеча” в Изпълнителна агенция по горите; и експерти. Заседанието беше ръководено от заместник-председателя на комисията господин Емил Димитров, който представи законопроекта и мотивите за неговото внасяне. Той припомни, че в съответствие с европейските изисквания за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, мечката и дивата коза са обявени за защитени видове по реда на Закона за биологичното разнообразие, като за двата вида са разработени планове за действие, в които се допуска регулиране на тяхната численост на квотен принцип, в зависимост от числеността и състоянието на популациите. Съгласно действащото законодателство разрешенията за отстрел се дават от министъра на околната среда и водите. Със законопроекта се предлага ловуването на мечка и дива коза да се извършва с разрешение, издадено от министъра на земеделието и храните, а контролът по изпълнението на Плана за действие за кафявата мечка да се осъществява съвместно от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните. Правят се и съответните промени в чл. 49 от Закона за биологичното разнообразие. Народният представител Емил Димитров обясни, че така предложените промени са във връзка със зачестилите инциденти с нападения от страна на мечки върху хора, създаденият страх сред населението и липсата на достатъчно квалифицирани специалисти в Министерството на околната среда и водите, които да познават популацията и разпространението на двата вида. Разрешенията са издавани със закъснение и съответно не са били съобразени с наблюдаваната свръхпопулация по места. Господин Димитров изтъкна, че предложените промени ще позволят на работещите по места специалисти от структурите на Изпълнителната агенция по горите, които имат необходимата оперативна информация за местообитанията, миграцията и биологията на мечките благодарение на ежегодното таксиране, по-ефективно да изпълняват плана за управление и да осигуряват правилното развитие и запазването на популацията. Освен това, вече са проведени консултации с Министерството на околната среда и водите, на които е постигнато съгласие относно необходимостта между първо и второ четене да бъдат направени предложения за прецизиране на текстовете, които ще гарантират стриктния контрол върху изпълнението на плановете. Например, да бъдат уведомявани районните инспекции по опазване на околната среда за определените квоти за отстрел, за срока на разрешението, за времето на отстрела и съответно да бъдат уведомявани след неговото извършване. Това ще позволи последващ контрол върху законността и реда, по който това е станало. Съответно ще бъдат предвидени големи санкции за нарушителите. В комисията е постъпило писмено становище от Министерството на околната среда и водите, което беше представено от госпожа Манева. Тя изтъкна, че министерството не възразява по предложението ловуването на мечка и на дива коза да се извършва с разрешение на министъра на земеделието и храните, тъй като самият отстрел на екземпляри от тези видове практически се организира от структури в системата на Министерството на земеделието и храните. Госпожа Манева обясни, че в съответствие с плановете в Министерството на околната среда и водите има специализирани комисии за мечката и дивата коза, в които участват представители на всички заинтересовани страни. Комисиите ежегодно правят предложения за определяне на квотите по реда на изключенията, регламентирани в Закона за биологичното разнообразие. На базата на това предложение ще се определя общата годишна квота за отстрел на екземпляри от двата вида. Това ще се прави съвместно от двамата министри, а в определените вече рамки министърът на земеделието и храните ще издава разрешенията за отстрел на конкретни изпълнители. По законопроекта в комисията е постъпило писмено становище и на Министерството на земеделието и храните с конкретни препоръки за корекции на текстовете, които ще бъдат отразени между първо и второ четене. Участие в обсъждането взеха народните представители Емил Димитров, Николай Мелемов, Димчо Михалевски, Юнал Тасим и Спас Панчев. Народният представител Николай Мелемов припомни, че възникналите проблеми с популацията на мечки не са нови и въпреки съществуващата регулация все още не са взети мерки за осигуряване на безопасността на хората, което е породило голямо напрежение. Народният представител Димчо Михалевски отбеляза, че предложените промени представляват важна и навременна мярка, която обаче няма да бъде достатъчна за разрешаване на проблема с нарасналата популация. Съответно изтъкна, че са необходими съпътстващи мерки, които да решат проблема с препитанието на хората от засегнатите райони. Освен това постави и въпроса доколко предложената промяна е съобразена с изискванията на Европейския съюз и няма ли опасност от санкции, особено предвид факта, че въпросът със защитените видове е уреден в Закона за биологичното разнообразие. Емил Димитров отговори, че европейските нормативни актове не определят компетентният орган по издаването на разрешителни и за осъществяване на контрол, а това е въпрос на национално законодателство. На въпроса защо освен мечката в законопроекта е включена и дивата коза, господин Димитров отговори, че и за двата вида има одобрени планове и за тях важат едни и същи аргументи с изключение на това, че козата не е опасен вид. Те се стопанисват от едни и същи стопанства в структурите на Изпълнителната агенция по горите, специалистите в тях познават най-добре състоянието на популациите. Освен това подчерта, че когато определен вид е даден за стопанисване и в резултат на това се реализират приходи, съответните стопанства полагат грижи както за размножаването, така и за правилното управление на популацията. Народният представител Юнал Тасим подкрепи законопроекта и припомни, че и при предишно обсъждане на закона е имало подобно предложение, което обаче не е било прието. Според него цивилизованият подход към разрешаването на проблема с нарасналата популация е същественото завишаване на контрола и съответно на санкциите при извънпланово ползване на мечката и на дивата коза.

е издавала средно по 15 броя разрешителни на година, като са били използвани значително по-малко и действителният отстрел е бил 3-4 екземпляра. Тези разрешения са били издадени на база предположенията за численост на популацията между 500 и 700 мечки. Възможно е броят да е нараснал, но няма прецизни изследвания. В тази връзка в момента се провежда преброяване с участието на всички заинтересовани институции. Използват се различни съвременни методи, включително и чрез взимане на генетичен материал, който ще бъде изследван в холандска лаборатория. Резултатите от различните методи ще бъдат съпоставени и това ще позволи да бъдат получени по-прецизни данни за състоянието на популацията в страната. В заключение народните представители се обединиха около становището, че ще подкрепят законопроекта и ще направят конкретни предложения, които да осигурят строг контрол върху изпълнението на плановете за кафявата мечка и за дивата коза. След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от народните представители Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов на 21 юли 2010 Благодаря, госпожо Танева. Следва да чуем доклада на Комисията по околната среда и водите от председателя на комисията госпожа Искра Михайлова.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, „ДОКЛАД относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от народните представители Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов на 21 юли 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 септември 2010 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, внесен от група народни представители и разпределен на водеща комисия – Комисия по земеделието и горите. От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха госпожа Евдокия Манева – заместник-министър, от Министерството на земеделието и храните – проф. д-р Георги Костов – заместник-министър на земеделието и храните, господин Красимир Каменов – заместник-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, и госпожа Магдалена Станчева – началник-отдел в дирекция „Правни дейности” в Изпълнителната агенция по горите. От името на вносителите, законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител Емил Димитров. Предложените промени в Закона за лова и опазване на дивеча са във връзка със зачестилите в последно време инциденти – нападение на мечки срещу жители на селата в Родопите и централен Балкан, създадения страх в тези случаи сред населението и липсата на подготвени специалисти в Министерството на околната среда и водите. С предложените промени в текстовете, разрешенията за обстрел да се издават от министъра на земеделието и храните в чиято юрисдикция е Изпълнителната агенция по горите се създават условия за по оперативно изпълнение на плана за управление на мечката в страната, както и правилното развитие и запазване на популацията й. В Изпълнителната агенция по горите има изградена структура – държавни горски и ловни стопанства и работещи по места специалисти /лесовъди, ветеринари, биолози/ и т.н., които имат необходимата ежедневна информация – за местообитанията, миграцията и биологията на мечките, както и необходимата връзка с местното население. Изпълнителната агенция по горите ежегодно извършва таксиране на всички видове дивеч в България и следи за състоянието на дивеча. С проектозакона се дава възможност на Министерството на околната среда да извършва контрол на ползването и мониторинг на състоянието на запаса на кафява мечка у нас. Становища по законопроекта бяха представени от Министерството на околната среда и Министерството на земеделието и храните. В становището на Министерството на околната среда, представено от заместник-министър Евдокия Манева, принципно не се възразява по предложеното допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, ловуването на мечката и дивата коза да се извършва с разрешение на министъра на земеделието и храните, тъй като самият отстрел практически се организира от структури в системата на Министерство на земеделието и храните – Държавните горски и ловни стопанства. Посочва се необходимостта от прецизиране на текстовете между първо и второ четене и доразвиване на допълнението в Закона за биологичното разнообразие, като освен това се посочат допълнително и мотивите за включването на дивата коза

Заместник-министър Костов подчерта, че с предложените промени по-оперативно и по-бързо ще се регулира популацията на посочените видове. България е богата на този ресурс, а в Европа държави с много по-беден ресурс на популациите си позволяват отстрел. След откриването на дебата от председателя н комисията, отношение взе народният представител Лъчезар Тошев, който обърна внимание, че мечката и дивата коза са защитени видове, като има процедура за отстрелването им при определени условия. Министерството на околната среда може да усъвършенства нормативите си, например със специална наредба. Отговор получи от вносителя – народния представител Емил Димитров, който обърна внимание, че ще говори за плана за управление, включително за стопанската му част, като даде за пример забраната на лова за Кения, където броят на бракониерството нараства значително. Народният представител Искра Михайлова посочи, че в изложението на вносителите мечката и дивата коза се определят като ресурс, от който може да се печели, което е така, но в Комисията по околна среда те среда те се разглеждат повече като природно богатство, което трябва да бъде опазвано. В Закона за биологичното разнообразие има записани задължения за Министерството на околната среда, включително и по изключенията. Дали при отговорност на двама министри ще бъде по-добре или процедурата ще се утежни? Заместник-министър Евдокия Манева уточни, че процедурата може да бъде усъвършенствана и, че квотите се определят съгласно плана за управление и сега, като броят на отстреляните мечки е около 15 бр. годишно и става дума за регулиране на популацията. Съвсем нормално е оперативната информация за разпределяне на квотата да е от министъра на земеделието и храните. Народният представител Емил Димитров обяви пред комисията, че текстовете ще бъдат усъвършенствани между двете гласувания. Заместник-министър Костов посочи коректното обявяване на госпожа Манева на оперативното разпределение на квотите от Министерството на земеделието и храните и прозрачността, и публичността на информацията относно решенията на специализираната комисия. Народният представител Огнян Пейчев поиска уточнение относно дивата коза, предложение, което се поддържа от вносителите, но няма място в мотивите.

Включи се народният представител Павел Димитров, който изказа задоволство от обясненията и обяви подкрепата си за законопроекта. Народният представител Огнян Пейчев подчерта, че внесеният законопроект изисква едно общо решение между Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните. След проведените разисквания Комисията по околната среда и водите с 9 гласа „за”, 2 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” подкрепи законопроекта и изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова

господин председателстващ, дами и господа народни представители,

но за тях е предвидено стопанско ползване, което е одобрено от Европейския съюз в присъединителния ни договор. Защо ние считаме, че режимът трябва да се поеме от Министерството на земеделието и храните, респективно от Изпълнителната агенция по горите?

съюз. В него са указани много точни параметри какъв процент от ползването на тези видове може да се разрешава. Има проблеми с капацитета на някои от чиновниците в Министерството на околната тъй като с този проблем там се занимават много ограничен брой хора, които ползват чужда информация, а информацията идва точно в структурите на Агенцията по горите. Там са хората - внушителен брой от специалисти, които са учили как се управляват популации, които го практикуват и които и в момента продължават да стопанисват популациите от тези два животински вида. Фактът, че популациите са устойчиви и ежегодно имат растеж,

с неправителствени организации, съвместни срещи с Министерството на околната среда и водите

четене. Държа да уточня, че ползването не е само отстрел, ползването може да бъде и улавяне с цел разселване. Улавянето на жив дивеч по Закона за лова също е лов – уточнявам това специално за колегите, които не са ловци и не познават материята. Уточнихме се, че квотата ще бъде определяна ежегодно от двамата министри – на земеделието и храните и на околната среда и водите. Текущото изпълнение, тоест разпределението на квотата по ловни стопанства ще бъде в прерогативите на Министерството на земеделието и храните, тъй като Изпълнителната агенция по горите е негово поделение. Доста от колегите, включително от нашата парламентарна група, ни задаваха въпроса: „А какво й е страшно на дивата коза?”. Нищо страшно няма в дивата коза, просто и двата вида и двата вида са с еднакъв план на управление, и двата вида се стопанисват на територията на същите поделения на Изпълнителната агенция по горите. Стопанисват ги същите хора, които познават много добре популациите, знаят къде трябва да се регулира и къде не трябва. (Шум и реплики.) Това е мотивът да бъдат заедно, не е мотивът, че козата е страшна! Благодаря за възпитаните подмятания. ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място, преди да съм дала думата. Ще имате възможност за реплики. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Разбира се, допълнителен мотив за това, което предлагаме, са зачестилите напоследък нападения

Мечката е животно, което не търпи себеподобни. Когато в определен район популацията нарасне над това, което позволява бонитетът на местообитанието, най-силните екземпляри очертават своя територия, което изтласква по-слабите в периферията. Но по-слабите са достатъчно сили, за да се справят с което и да е животно и с невъоръжен човек. И така, слабите индивиди стигат до кошерите, до овчарниците, до сметищата. За ваша информация, в Румъния, която има най-голямата популация,

че я имаме в България. Ние имаме една от най-стабилните популации в Европа. След Румъния нашата е втора по численост и тя е сравнително добре разпределена, и помага да заявим, че в България има добро биоразнообразие. Но там, където имаме свръхпопулация, неизбежно ще трябва да се ползва. Разбира се, това ще трябва да става в допустимите граници от плана за управление. Никой не трябва да си мисли, че тепърва някой тръгва да избива мечки и кози. Никой, нито има намерение – нито този закон, нито който и да е друг акт, може да отприщи безконтролен отстрел. Въвеждаме едно по-правилно и по-гъвкаво, по отношение на време и територии, ползване. Затова моят призив е, ако вие сте убедени, подкрепете законопроекта на първо четене. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров за перфектно разпределеното време – точно 10 минути. Изказвания? Заповядайте, народният представител, господин Михалевски. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! И в двете комисии, които разглеждаха проектозакона на околната среда и земеделието, стана сериозен дебат. В Комисията по земеделието и горите всички подкрепихме тези промени, но поставихме въпроса – да се опитаме заедно, не само ние, а и правителството, да направим един анализ – дали това е достатъчно? Защото положението наистина е сериозно. Вие вероятно помните, тези, които сте били преди 3-4 седмици на парламентарния контрол с госпожа Караджова, когато разисквахме тази тема. Няма как само повишаване гъвкавостта на издаването на разрешение за отстрел на мечките да реши проблема. Защото проблемът има и друга страна – за поминъка и препитанието на хората в тези региони. Проблемът има и количествено измерение, защото вероятно след измерванията, които правят в момента експертите на МОСВ, ще се окаже, че популацията е доста по-голяма и разрешените до 8% отстрел, което разбира се е много висок таван, който разрешава Закона за биологичното разнообразие, няма как да бъде постигнат. Това беше заявено и в Комисията по земеделието Така че моят апел към всички е – не просто с гласуването днес да си помислим, че сме свършили работата. А тук отсъства и главният играч – българското правителство, който трябва да предложи комплексни мерки, достатъчно продължителни, за да се реши проблемът. Защото изходът ще бъде много прост. Вероятно най-невралгичните ситуации и инциденти ще бъдат потушени, със сигурност ще се подобрят приходите на ловните стопанства, защото трофеите на мечките и трофея на дивата коза носят твърди приходи. Тук трябва да отворя една скоба за дивата коза, и тук е ангажиментът на вносителите, наистина да внесат мотиви: защо дивата коза присъства? Защото за нас не остана убеждението, че има достатъчно мотивация. Третото, с този закон няма да решим проблема на хората, които изпитват много остри проблеми със своя поминък в планинските територии. Моята молба е, подкрепяйки това гласуване на първо четене, да имаме волята на второ, наистина, да има допълнителни промени в законопроекта и най-важното да има внесени допълнителни инициативи на българското правителство, защото това е просто отбиване на номера, и ще ме прощават ловците – добре решаваме един техен

Уважаеми господин Михалевски! Ние водихме разговор в комисията с Вас по този въпрос и още там Ви казах, че сте абсолютно прав, че това не може да бъде единствената мярка за решаване на проблема. Наистина в тези райони трябва да помислим за поминъка на местното население. Ако Вие имате конкретни, коректни Ако Вие имате конкретни, коректни и разумни предложения, с удоволствие аз ще сложа подписа си до Вашия, за да ги внесем като предложения. Няма да коментираме темата с поминъка на населението, най-вече земеделския. по предложение на министерството и със санкция на парламента, вече има нотификация от Европейския съюз, дребните стопани ще могат сами да продават собствената си земеделска продукция. Това, което вие в предишния парламент се постарахте да ограничите, в полза на едри прекупвачи на мляко, месо и т.н. Така че, когато имате някакво разумно предложение заповядайте, ще се подпиша след Вас. А относно дивата коза, мисля, че ясно обясних. Явно не сте ме чули добре. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Димитров, колеги от Комисията по околната среда и водите! Всички знаят, че единият глас „против” внесения законопроект в Комисията по околната среда и водите, беше моят глас. Гласувах „против” законопроекта в Комисията по околната среда и водите по няколко съображения, които искам да изложа пред вас, за да съм напълно убедена, че принципите за защита на биологичното разнообразие в България са защитени и по време на дебата по този законопроект. С предложения законопроект, в който се правят промени формално в Закона за лова и опазване на дивеча, всъщност се прави сериозна промяна в механизмите за прилагане на Закона за биологичното разнообразие, който е един от основните закони, които защитават биологичното разнообразие в България. Това е първата причина, поради която аз гласувах „против” внесения законопроект във вида, в който той е внесен за първо четене. По време на дебатите в комисията получих сериозни уверения от вносителите, след проведените дискусии с много организации, двете министерства и неправителствени организации, че ще има корекции на текстовете между първо и второ четене. Надявам се, че ще бъде така. Но в момента текстът, който е внесен за първо четене, не говори за нищо такова. В момента това, което се предлага и това, което ние гласуваме – текстът за първо четене на законопроекта, на практика предлага отговорността за взимане на решение за отстрел на два защитени вида от биологичното разнообразие на България, което е национално богатство, да се прехвърли формално от единия министър, който отговаря по закон за опазване на биологичното разнообразие към другия министър с основанието, че структурата на второто министерство е по-близко до тези видове и има повече експерти. Смущава ме фактът, че невъзможността на една административна структура да изпълнява всичките си задължения, които са й вменени и по Закона за биологичното разнообразие, в това число и защитата на популация, неспособността й в момента да се справи с това поради липса на достатъчен брой експерти, поради липса на достатъчен брой специалисти в регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, и наличието на повече експерти в Министерството на земеделието и храните, всъщност прехвърля отговорностите за биологичното разнообразие от естествения носител на тези отговорности към една друга административна структура. Това е първата причина, поради която аз считам, че законът във вида, в който се предлага за първо четене,

ли е, обаче да правим механично прехвърляне на отговорности от една административна структура към друга административна структура. Това е първото ми съображение. Второто ми съображение е, че в предложения законопроект, в доста кратките мотиви не са намерили място обясненията, които вносителят направи днес тук, пред вас в пленарна зала. Основанието, че имаме инциденти, в които кафявата мечка напада хора, е много сериозно основание и нито един защитник на дивата природа няма да има смелостта да се изправи пред вас или пред българските граждани и да каже: „Не, аз защитавам кафявата мечка, нека да напада хората.” Да не ви се струва, че аз правя това в момента. Не, в никакъв случай ние не можем да противопоставим биологично разнообразие като национална ценност на живота и сигурността на българските граждани. не стои. Безспорно трябва да се намери баланс и трябва да се следи популацията на кафявата мечка. Защото биологичното разнообразие и високата стабилна популация е ценност и богатство до момента, до който не стане опасност за живота на гражданите. В това съм напълно съгласна. Но тук изниква следващият момент, който ме смущава. Нито едно от двете министерства не можа да каже по време на дебатите всъщност с колко е нараснала популацията на кафявата мечка и каква е тя в момента. Данните, които се представят, са твърде разнообразни и разликите са в няколко стотин. Колко са кафявите мечки в България? Къде са те, колко защитаваме ние, какъв е мониторингът, как защитаваме този биологичен вид, какво правят горските стопанства, за да не нападат мечките живи хора? Има ли достатъчно храна? Не се знае. Ние не знаем колко са кафявите мечки. Ние по презумпция казваме: щом нападат и започнаха да се показват, значи са повече. И не можем да кажем колко са. Това е вторият момент, който много смущава. Смущава тези, които носят отговорност за изпълнението на нашите ангажименти по Закона за биологичното разнообразие. И третият момент, който смущава – Дивата коза! Как попадна тя при мотиви, че се предлага законопроект, който е провокиран от случаите на нападение върху български граждани? По кой начин попадна дивата коза? Само защото има план за управление или защото има ценен трофей? Или защото ловът е един от най-атрактивните? Както казах и на комисия, с риск да предизвикам шегички в залата, правя декларация, че аз може би съм в конфликт на интереси, защото аз също съм ловец. Ловците казват, че не е така. Другите казват, че може би е така. Аз го декларирам, за да бъдем чисти пред закона. И все пак въпросът с дивата коза е: напада ли хора?

Биологичното разнообразие е богатство. Планът за управление е план за управление, за да се защитават тези видове. Затова апелирам. Аз гласувах против законопроекта във вида, в който той е внесен на първо четене. Казах го вече няколко пъти. Защото днес тук в залата чухме разширени мотиви от вносителите, доста други обосновки и доказателства. Но аз много моля много внимателно да се премисли мястото на дивата коза в този законопроект и много внимателно да се премисли и да се отрази в законопроекта гарантирането на механизъм, който ще включва отговорностите на всички институции, за да можем ние да не нарушим общата картина на биологичното разнообразие в България чрез решенията за по всяка вероятност печеливш, по всяка вероятност успешен от икономическа гледна точка отстрел и ловен бизнес в България. А разбира се и ловен туризъм в бъдеще – защо не, живот и здраве! Но биологичното разнообразие трябва да бъде защитено. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Михайлова. Реплики? Господин Димитров. ЕМИЛ Уважаема госпожо Копарова! Много Ви благодаря за признанието, че проблем има и че той не е решен че понеже не е решен, Вие твърдите, че не трябва да сменяме органа или не трябва да прибавяме друг орган, който да участва в решението. Дайте тогава проблемът да си продължава, според Вас. Вас. И понеже ми обяснявахте, че в Европейските директиви пишело, че само Министерството на околната среда и водите можело да администрира процеса, постарах се да изчета всички директиви. И навсякъде е казано, че е въпрос на национално законодателство – въпрос на вас, колеги, да решите кой е органът, който администрира. Вече ясно декларирах, че ще са двата органа заедно. Поехме го като ангажимент между първо и второ четене. Ясно декларирахме, че ще прецизираме текстовете за контрола. Както виждате сега в нашето предложение контролът върху изпълнението е оставен върху Министерството на околната среда и водите. Но текстовете ще бъдат прецизирани допълнително. Не зная някога да сте ме чули да съм казвал, че дивата коза е изяла човек. Не, ясно обясних, че двата животински вида имат абсолютно идентичен план за управление едното да е в едното министерство, а другото да е в другото. Няма такава логика. В България има мечки и диви кози благодарение на онези хора, които денонощно

Господин Михов. Моля, не се репликирайте от място. но аз съм от един балкански район, в който през последната една година имаше двама пострадали в Габровската болница от среща с мечки. Не мога да твърдя, че законът трябва да е в този вид или трябва да е по този начин. Хората, които разбират, могат да го кажат. Аз знам само, че има проблем, тъй като и двамата души, които постъпиха в болницата, бяха едвам, едвам спасени. Бяха доста обезобразени, с нарушени органи и бяха транспортирани в София. Така че от нас зависи дали ще продължаваме с изказванията от типа „въоръжете със спрейове хората, които си обработват градините или

Господин Михов, абсолютно съм съгласна с Вас абсолютно. Декларирах, че никой не може да си позволи – и в тази зала, и където и да било на друго място, да противопоставя здравето и сигурността на българските граждани срещу защитата на някакъв биологичен вид, било то и ценната кафява мечка. В никакъв случай. Когато мечката застрашава живота на хората, трябва да се намери механизъм животът на хората да бъде защитен. По това няма никакъв спор. Господин Димитров, явно сте се заблудили. Понякога твърде много говоря за европейски директиви и за европейски програми, но днес в изказването си в нито един момент не споменах нито директива, нито регламент, нито европейски изисквания. През цялото време говорих за национална отговорност във връзка с националния Закон за биологичното разнообразие. Напълно съм наясно, че имаме права вътре в българското законодателство да решим въпросите, касаещи биологичните видове, които са обект на обща европейска защита, но не приемам критиката Ви за това. Дори и в комисията ние не коментирахме тази страна на Закона за биологичното разнообразие и евентуалните последици, тъй като те са твърде евентуални и твърде абстрактни. Особено при положение, че страната ни не може категорично да каже каква е популацията на кафявата мечка в момента, няма какво да коментираме евентуални бъдещи действия от страна на нашите партньори от Европейския съюз.

Госпожо председател, колеги! Като вносител искам да изкажа моята основна мотивация за тази промяна в закона. Чухме изказване за финансовата страна при отстрела, чухме екологичната гледна точка на проблема. Моята мотивация е единствено от гледна точка на населението в планинските региони, от какъвто район съм аз. Както каза и колежката преди малко, мечката е била защитен вид – логично е, когато е защитена, в един момент нейната популация да стане много по-голяма. В природата трябва да има баланс и аз смея да твърдя, че балансът е нарушен. И то не е нарушен сега, а в последните 5 6 години. Всяка година нараства броят на нападенията на мечки над домашни животни, същевременно нараства и напрежението в населението. Тук съм готов да се съглася с господин Михалевски, че в планинските региони хората намират основно препитание в гората. За съжаление, през последните години не им остана друг вариант на препитание. Тъй като нарасна броят на мечките,

– те имат най-добър поглед какво се случва там, затова биха могли. Надявам се, че ще бъде променено сегашното положение, при което никой не вземаше мерки за решаване на тези проблеми. Благодаря за вниманието.

госпожо председател, уважаеми колеги! Аз ще гласувам „против”, като казвам, че и аз съм ловджия. Още един ловджия е против, не само колежката Михайлова. И ще ви кажа защо.

земеделието. Мисля, че и сега се дават разрешения за отстрел при такива случаи – когато има мечки-стръвници, тоест и сега има механизъм, който действа в държавата, за да може да се регулира, ако трябва, тази популация на мечките.

поразии, включително опасността за човешки животи. Аз мисля, че това си е пар екселанс поредната лобистка поправка в закона, защото тя е в интерес и на ловните стопанства, и на ловния бизнес. Сега какво излиза? Най-парадоксалното: че баш ловджията сред колегите, както тук се говори – колегата Димитров, ще реши въпроса с популацията на мечките. Напълно споделям всичко, което се каза за дивата коза. Какво значи това, че има еднакъв модел на управление? Ами ще промените модела на управление! Защо ще избиваме сега и дивата коза - заради това, че примерно имало проблем с кафявата мечка? Как може това да бъде мотив

Много обичам изказвания на лаици по която и да е тема. Ако ме чуете някога аз да говоря за космонавтика, елате и се посмейте хубаво. Непрекъснато слушам за някакви електропастири. Не разбрах с милионите километри тел ще оградим населени места като концлагери или ще оградим цялата гора като концлагер? Слагането на електропластир на една кошара не означава, че другата няма да бъде нападната или че някой гъбар няма да стигне до сериозно

ще Ви заведа при мечка, обаче това, което казахте за дупето и гащите, ще се напълни със съдържание много бързо. Благодаря. Втора реплика? Господин Мелемов.

ще бъдат, както ги наричаме, бракониери и ще бъдат убити много мечки, защото става въпрос за оцеляване. Чух много критики, но никой не каза как вижда решението на този проблем.

Това е въпрос на оцеляване. Ако не се вземат мерки, хората ще намерят решение и то ще е само едно. Тогава вече няма да знаем колко мечки са убити. Нима можем да вкараме

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колега Димитров, хайде, без такива квалификации - лаици и такива истории. Всеки има чувство за достойнство

данни, че избивала хора, така че за нея предполагам няма кой да опонира защо и тя трябва да бъде включена. Много интересно, на

Господин Овчаров, заповядайте. Декларирам - имам конфликт на интереси, ловец съм. За разлика от господин Димитров декларирам това. Искам да ви кажа, че последният час от дискусията ме убеди да гласувам против този законопроект, убеди да гласувам против този законопроект, защото той не предлага абсолютно никакво решение на никакъв проблем. Кой е проблемът, с който се опитваме да убедим и залата, и обществото, че трябва да започнем да избиваме мечките в България, защото има случаи на нападение? по какъв начин решаваме този проблем? Като прехвърляме отговорността за отстрела на мечките от едно министерство в друго. Като го прехвърляме от министерство, което отговаря за биологичното разнообразие, в министерството, което, образно казано, отговаря за лова. Кой ще бъде, така да се каже, арбитърът в тази ситуация?! Аз направо си представям какво ще се случи оттук нататък. Господин министърът Мирослав Найденов по съвет на свой приятел ще разпореди на шефа на РУГ-а в Ловеч да му докаже, че в района популацията на мечките е станала много голяма и трябва да бъдат отстреляни няколко животни. Горските естествено ще напишат подобаващия документ и след два дни мечките ще бъдат отстреляни. Колко мечки ще отстреляме – 5, 10, 50, 500? Някой знае ли колко е популацията в България и докъде ще отстрелваме мечките? Колко диви кози ще отстреляме? Някой знае ли колко са? Извинявайте, но по този начин отново ставаме проводници на поредния лобистки закон. Отново се опитваме с екологични, с хуманни цели да оправдаем чисто комерсиални интереси. Именно поради тези причини аз няма да подкрепя този законопроект. Благодаря Уважаеми господин Овчаров, добре си декларирахте конфликта на интерес за това, че сте Явно сте пропуснали, когато гледахме Закона за движението по пътищата, да декларирате, че сте шофьор и когато гледахме Закона за етажната собственост, да декларирате, че имате апартамент. Горе-долу същото А най-добре би било, когато се гледат законите за енергетиката, там да декларирате конфликт на интереси. За разлика от Вас и за да отговоря на преждеговорящия, когато участвам във внасянето на законопроект, аз слагам името си най-отпред и защитавам позицията си, защото съм убеден, че е правилна. За разлика от вас, които толкова време се крихте, какво ли не приехте в предишния парламент и винаги излизахте сухи от тази работа. За разлика от вас, повтарям, аз заставам отпред с името си. Явно не сте слушали дебатите в началото, за да обяснявате как министър Найденов безконтролно ще накара някой. Явно не сте чули, пак повтарям, че има план за управление, в който има точен процент, над който не може да се води отстрел. Неслучайно двама министри ще определят квотата, неслучайно

но аз ще Ви дам един пример към днешна дата. Вие знаете ли, че днес на областния управител на Смолян е издадено разрешение за отстрел на две мечки? на областния управител на Смолян е издадено разрешение за отстрел на две мечки? На Вас няма да разреши и на мен няма да ми позволи да отстрелвам, но някой от управляващите, ако е приятел с областния управител, може да отиде да ловува мечки. Това ако е регулация и това ако е регулаторен орган - като МОСВ, здраве му кажи. Има още нещо, с което, надявам се, ще се съгласите, макар че в тази зала не се казва нищо по този въпрос. Има огромен натиск от обществото по проблема с мечките. В момента има друга регулация, която се извършва от бракониерите. Тя може би отнема живота на много повече мечки, отколкото ако успеем да въведем тази регулация със закон. със закон. Отсега казвам, че ще гласувам „за” не защото съм ловец, не защото съм в конфликт на интереси, а напротив. Аз съм за това да има многократно повече санкции за бракониерството, отколкото да я има тази регулация, която предлагат колегите.

(КБ): Господин Тасим, всъщност Вие доказвате правотата на това, което говорих. Ако сега, когато Министерството на околната среда и водите регулира този процес, раздава така разрешителните, представете си какво ще се случи, когато ги раздава Министерството на земеделието и храните, което няма никакво отношение към контрола и към гаранциите за биологичното разнообразие в страната! Само си представете какво ще става тогава! Господин Димитров, струва ми се, че доста рано заехте ролята на всезнаещия, всеможещия, на моралния съдник в този парламент. Не сте Вие този човек! Не сте Вие този човек! Защото Вие сте човекът, който има доста голяма роля в заменките, които са направени в България. Вие сте човекът, който има доста голяма роля във всичките неща, които се правят в лова в България. Вие сте човекът, под чиито сделки стоят тъй наречените фалшиви подписи на Бойко Борисов гр. София. За Вашите сделки става дума. Те са подписани уж с фалшивите подписи на Бойко Борисов. Вие не разбрахте какво Ви говори господин Радославов или се направихте, че не го разбирате. Но не си мислете, че в България това не се знае! Затова когато се опитвате да прокарвате някакви лобистки закони тук, прокарвайте ги, нямам нищо против, но не го правете от ролята на моралния съдник и на най-висшата морална ценност в страната.

е прието. Изтече времето за законодателна дейност за тази парламентарна седмица. След почивка, в 11,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол.